izvješće koje imamo danas je Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine i ona je ujedno i posljednje izvješće koje se donosi na razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim programom odnosno dokumentom DZSS-a pod nazivom Program statistički aktivnosti RH za razdoblje 2013. do 2017. g. Pored pružanja informacija o izvršenim aktivnostima ovo izvješće sadrži pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti te pregled najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja. Možda uvodno i najvažnije reći da je postignuta modernizacija u smislu izrade samog izvještaja i postupovnih metoda koje radi DZSS pa je u tom u pa je u tom u odnosu na 2016. g. postignuta ušteda od 20% u odnosu na teret poreznih obveznika koje su po prijašnjih statističkim izvještajima ili dr. aktivnostima u svezi oni toga oni imali. Modernizacija koja naravno i dalje teče punim tijekom je ako gledamo sa stajališta po utrošku materijala odnosno papira, postignuta da smo nekada imali 11 milijuna stranica, sada je to svedeno na 200 000 stranica godišnje, postalo je sve informatizirano. temeljem Zakona o državnoj statistici, sam DZSS u suradnji sa drugim nositeljima odnosno ovlaštenim tijelima službene statistike, izrađuje nacrt prijedloga zaključka, on se raspravlja i prihvaća na Statističkom savjetu koji je bi 8. svibnja i prihvaćen je jednoglasno. Samo izvješće poseban naglasak stavlja na integraciju statističkih sustava RH u europski statistički sustav te na omogućavanju usporedivosti statističkih podataka RH s podacima članica EU-a. To je i razumljivo jer smo članica EU-a pa u tom smislu, i sam proračun i sam proračun DZSS-a se radi u omjeru 80:20, u smislu 80 na teret sredstava državnog proračuna, 20 na teret EU-a. Dakle u skladu sa Zakonom o službenoj statistici, godišnjim provedbenim planom propisuje se provođenje triju vrsta istraživanja, prvo je statističko istraživanje na temelju neposrednog prikupljanja podataka, potom statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te zaključno razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija statistička istraživanja. Slijedeći najbolju europsku praksu vezano za godišnje izvješćivanje nacionalnih statističkih ureda, izvješće za 2017. g. se sastoji od dva djela, prvi dio osim uvoda kojim s ukratko opisuje statistička područja, sadrži prikaz onih istraživanja kod kojih su izvršena unaprjeđenja. Npr. unaprjeđenje metodologije, revizije, uvođenje novih ili modifikacija postojećih istraživanja radi usklađivanja s nacionalnim ili europskim standardima. U tom smislu u samom izvješću imamo 6 područja koja su ovaj put obuhvaćena, to su od ka gledamo od demografije i društvene statistike preko makroekonomske statistike i poslovne statistike i statistike poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, statistike za više područja i na kraju podrška statističkom outputu. Nadalje, tu se i prikaz rezultata projekata odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u 2017. na koje se izvješće odnosi. Drugi dio izvješća sadrži preglednu tablicu s popisom svih planiranih aktivnosti sa statističkim područjima uključujući i potvrdu izvršenja svakog istraživanja odnosno kratko obrazloženja u slučaju ako istraživanje nije provedeno u cijelosti ili u skladu s definiranjem rokova iz godišnjeg provedbenog plana. Kao što je već spomenuto, DZSS kao glavni nositelj odnosno širitelj ili diserminator i koordinator službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici i programa statističkih aktivnosti, uz definirane i druge nositelje službene statistike, u ovom slučaju su to hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HNB, HZJZ, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, MUP i upravno tijelo grada MUP i upravno tijelo grada Zagreba nadležno uza poslove službene statistike izrađuje ovo izvješće a godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti za 2017. obuhvaćeno je bilo ukupno 281 statistička aktivnost. Gledajući prema vrsti istraživanja, 167 istraživanja je bilo na temelju neposrednih prikupljanja podataka, 69 na temelju administrativnih izvora podataka, 45 razvojnih aktivnosti. Dakle od ovih ukupnih 281 planiranih .../Govornik se

234 statističkih aktivnosti a proveo ih je 231 odnosno svega 3 nego što je to bilo planirano. Ove tri koje nisu bile provedene su ankete o trošku rada, godišnje istraživanje o zaposlenju i plaći i metodologija i obračun vrednovanja dugotrajne imovine imovine RH. Ova anketa se provodi na višegodišnjoj dinamici pa se naravno i nastavlja provoditi a potrebno što sam spomenuo, već su uvršteni godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti za 2018. Inače Inače za provedbu statističke aktivnosti u 2017. Državni zavod za statistiku planirao je 97.2 miliona kuna utrošeno je 86.3. miliona kuna, što je indeks 88.9% u odnosu na godinu ranije. što se tiče financiranja drugih projekata u smislu projekata EU oni se financiraju iz sredstava Eu, fondova EU odnosno Europsko socijalnog fonda i ostalih refundacija, oni su ukupno u 2017. izglasali 9.4 miliona kuna. Evo toliko. Hvala na pažnji.

naime, znamo da je popis stanovništva jedan ogroman i skup projekt i kroz povijest se u mnogim zemljama je pravilo da se provodi svaki 10 godina tako i u Republic Hrvatskoj, neke zemlje poput Kanade mislim da imaju malo kraći rok 5 godina. S obzirom da se informacijska ili informatička tehnologija razvija, s obzirom na sve dostupne nove, nove načine obuhvata popisa, smatrate li da se u budućnosti može taj rok smanjiti na nekakvi drugi kraći rok jer smo, a to svakodnevno možemo vidjeti izloženi velikom odlasku građana ove zemlje u druge zemlje, i na kraju krajeva i ti podaci su nam bitni zbog donošenja pravednih zakona, jedan od tih zakona je i zakon koji se namjerava uvesti a to je porez na nekretnine, mislim da bi nam ti podaci mogli biti korisni ali svakih 10 godina u današnje vrijeme (nije) je vrlo dugačak period. Hvala Odgovor poštovanog Državnog tajnika **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepo na pitanju poštovanom gospodinu zastupniku. Naravno pripreme što se tiče popisa stanovništva već traju, one su i u ovom izvješću sadržane, sami način provedbe koji je bio na način da su ljudi hodali po cijeloj RH i popunjavali upitnike želi se informatizirani kao što sam i spomenuo uvodno, taj broj od 11 miliona stranica izvješća koje su imale na godišnjoj razini se sada sveo na 200 tisuća, znači sve je prešlo informatizaciju. Cilj nam je i želja da to već ovom popisu 2021. napravimo baš u tom smislu poput tableta takvi upitnici popunjavaju i da postignemo ono što je postigla Estonija u svome dijelu, znači da se informatizira cijela država na način u nekoj budućnosti da uopće neće biti potrebno raditi popis stanovništva nego ćemo iz baza podataka

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani Državni tajniče, mene zanima jedna stvar iz vašeg Izvješća to je kad govorimo o ljudskim potencijalima odnosno ljudskim resursima. Naime, kako je ovdje navedeno u vašem Izvješću sukladno poglavlju 18. smo bili u obvezi prilikom ulaska u EU povećati kapacitete, mi smo tada spojili sve županijske uprave i dobili negdje oko 200, malo manje novih zaposlenih. I sada gledam nešto što je manje više isto za sva ministarstva i državna tijela. okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika dakle, neka sistematizacija koja kaže da je sistematizirano u vašem slučaju 723 osobe odnosno izvršitelja, a stvarno zaposleno 514. sada to govori u kontekst pitanja, da li je ta sistematizacija stvarno potrebna kada gotovo trećina ljudi ne radi a sve očigledno funkcionira i opet kako je to u odnosu na naše obveze di smo mi rekli još zaposlit 90 ljudi jer smo sad došli na maltene 100 ljudi manje nego što smo imali kad smo trebali zaposliti još 90 ljudi Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor poštovanog državnog tajnika Zrinišić. **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepa na vašem pitanju. Dakle, kao što i sami znate sistematizacija i stvarni broj ljudi u pravilu nije uvijek jedan na jedan, ona se uvijek planira na bazi budućih aktivnosti koje će neka služba obavljati, u ovom slučaju kolega ravnatelj spominje da su se, ovaj da se broj sistematiziranih službenika bazirao na procjenama u odnosu na druge države članice i aktivnosti koje nas očekuju. Naravno da nije dobro s obzirom na ovu statistiku da zadnji 10 godina taj broj nije se zadržao nego je 100-ina ljudi manje što znači da će se trebat poradit na tom dijelu, zato jedna od ovih aktivnosti koje sam uvodno spomenuo i prenijeta u 2018 godinu da se nije baš zbog ljudskih faktora mogla dovršiti. Hvala! **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa! Želi li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče Zrinušić, ravnatelju Krištof, uvažene kolegice i kolege. Prije svega zahvaljujem Državnom tajniku na vrlo sadržajnom izvješću i na samom početku želim istaknuti kako će klub zastupnika HDZ-a podržati predmetno izvješće koje je vrlo iscrpno te držimo kako se ovakvi statistički podaci i istraživanja potrebni, kvalitetni i dobri. u uvodnom izlaganju čuli smo kako je godišnjim provedbenim planom planirana provedba ukupno 281 statistička aktivnost gdje Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj, koordinator diseminator sustava službene statistike RH redovito provodi najveći broj istraživanja te je od ukupno planiranog broja planirao provesti 234 statističke aktivnosti, odnosno jednaki broj aktivnosti kao i prethodne 2016. godine dok je uspješno provedeno ukupno 231 aktivnost. Analizirajući iz gledišta cjelokupnog statističkog sustava RH broj planiranih statističkih aktivnosti smanjen je s 292 u 2016 godini, na 281 aktivnost u 2017. od od čega je ukupno provedeno 276 aktivnosti. Odstupanje u izvršenju ukupnog financijskog plana koji je 88 88 % od ukupno planiranih sredstava odnosi se na u najvećem dijelu na projekte koji se financiraju iz EU sredstava i to uglavnom na planirane materijalne rashode. Ono što svakako valja istaknuti je to kako zbog nedostatka resursa Državni zavod za statistiku i u 2017. godini nije proveo nekoliko statističkih aktivnosti. Točnije 3. No ista su uvrštene u godišnje provedbene statističke aktivnosti te njihova provedba planirana u skladu s definiranim rokovima. Slijedom navedenog treba voditi računa kako i dugogodišnja i sve izraženija nedostatna .../Govornik se ne razumije./... dugoročna neodrživa i postaju ograničavajući čimbenik u ispunjavanju obveza preuzetih pristupanjem RH EU. A osobito pri aktivnom sudjelovanju u europskom statističkom sustavu, uzimajući u obzir i činjenicu da se pred europskim a samim time i hrvatskim statističkim sustavom postavljaju sve veći zahtjevi kroz proširenje postojećih obveza koje proizlaze iz pravnog okvira EU u području službene statistike. Slijedom svega navedenog kao što sam i rekla na samom početku Klub zastupnika HDZ-a podržati će predmetno izvješće. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća, sada prelazimo na pojedinačne rasprave, trebala je biti kolege Ivana Pernara, nema ga. Gubi pravo na govor. Sljedeća pojedinačna rasprava trebala je biti poštovanog kolege Gordana Marasa, nema ga. Gubi pravo na govor. Ja ću time zaključiti onda raspravu o ovoj točci a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti, vjerojatno sutra o njoj.